danas raspravljamo o četiri predloga iz krivično-pravne oblasti i to nije loše, ali je loše što četiri ovako značajna zakona raspravljamo u okviru jedne tačke dnevnog reda, gde svakako nećemo biti u mogućnosti da kažemo o svakom pojedinačno zakonu ono što mislimo da treba. Mi smo u SRS podneli određene amandmane pa ćemo valjda u raspravi u pojedinostima moći malo detaljnije da pričamo o ovim predlozima.Suštinska

krivična dela umesto da se kodifikuje Krivični zakonik i da na jednom mestu, u jednom zakoniku imamo sva krivična dela koja su inače sadržana i u Krivičnom zakoniku, a i u ostalim zakonima, pa i u ovima o kojima danas raspravljamo.Na ovaj način se, osim što se stvara pravna nesigurnost kod građana, verujte, pretpostavljam da komunicirate sa sudijama, sudije se ježe na svaki ovakav zakon, gde se donosi neki zakon, gde su opet sadržana, govorim o sudijama krivičarima, koji zaista imaju ozbiljne probleme zbog ovakvog postupaka i ovo nije vaš manir, odnosno samo vaš, nego je ovo nešto što ste očigledno nasledili.Da bi se raspravljalo o jednom krivičnom predmetu, sudija mora da konsultuje bar 16-17 kojekakvih zakona i onda se može desiti da neki eventualno preskoči, a tek to što u ovim zakonima imate koliziju sa Krivičnim zakonikom, to je tek poseban problem. ovo govori da vi niste ozbiljni u nameri da rešite ove probleme koji su sadržani u ovim predlozima zakona, jer da jeste, onda biste zaista angažovali ozbiljne, dobre pravnike da jednom za neko duže vreme urade ovaj ozbiljan posao.Ja sam sigurna da i u Ministarstvu pravde ima dobrih pravnika, bar znam da ih je bilo, ali isto tako znam, kao što svi u Srbiji znamo, da imamo mnogo mladih pravnika koji su završili redovno fakultete, državne pravne fakultete i koji rade nažalost, po kafićima, pijacama itd. umesto da se zaposle bar na određeno vreme da da se urade ovako neke ozbiljne stvari.Umesto toga, mi imamo poplavu tzv. pravnika i ne samo pravnika, odnosi se i na druge profesije, ali je činjenica da ono što se radi u poslednjih nekoliko godina, i opet kažem ne samo u okviru naprednjačke nego i pre, demokratske vlasti, svi znamo koliko hoćete ljudi koji rade, ne znam, u Skupštini, u nekom ministarstvu, Vladi itd. koji su radili na nekim poslovima, npr. kurira, kafe kuvarica itd. što vrlo uvažavamo kao profesiju kroz neko vreme, taj neko dobije diplomu, ja se zaista ne usuđujem da kažem da završi Pravni fakultet, i danas se pojavi sa diplomom. Sutra radi na nekom ozbiljnom poslu, predviđenom za diplomiranog pravnika, jer mu se računa, čak i ono neko vreme koje je proveo u kafe kuhinji, kao radni staž u Skupštini npr. Dakle, sve je to jako loše i ima i te kako veze sa ovom temom.Zašto temom.Zašto još treba da se kodifikuje ovo krivično zakonodavstvo? Zato što mi već nekoliko godina u Srbiji imamo vrlo interesantnu situaciju da se donose zakoni sa imenima. To je jako loše. I onda se tu na ličnim tragedijama nekih porodica, nekih ljudi, sakupljaju sitni politički poeni, pa se zalaže neko za tzv. za tzv. Marijin zakon, Zojin zakon, Aleksin zakon itd. Žao mi je što sam uopšte pomenula ova tri imena, ja ne želim da mi na bilo koji način učestvujemo u tim populističkim pokušajima da se dođe do poena, zato što je neko doživeo tragediju.Mi moramo da imamo zakone koji će predvideti unapred koja su sva krivična dela u Srbiji moguća, kao što moramo imati zakon koji će sadržati i neka krivična dela kojih do sada nije bilo, ali koja su predvidiva s obzirom, možda i na tehnološki razvoj, možda i na stanje društva, na veliko siromaštvo, veliku nezaposlenost, veliku bedu u društvu. Sve to svakako doprinosi da ljudi posežu za nekim negativnim stvarima, nekim lošim stvarima, ali ponavljam, to sve mora da bude sadržano u jednom zakoniku, u Krivičnom zakoniku kodifikovanom. Ovako, od slučaja do slučaja, donositi zakon, mi zapravo ništa nećemo uraditi i ništa nismo uradili.Govorite ceo dan ovde, skoro svi poslanici su nekako u prvi plan stavili Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, da li vi mislite da će se ovim zakonom nešto promeniti? Neće. Prosto neće, nema ni jedne odredbe koja to garantuje. Šta se do sada dešavalo i da li će se to promeniti? Neće. Svaki put kada se desi ta neka strašna porodična tragedija, nekoliko dana se novine bave tim, mediji i ostali onda posle tri dana pročitamo – rekao komšija, rekao svekar, rekao otac, rekla sestra, brat, da ta žena, to dete, ta baka, jer svi su nažalost, sve kategorije su u opasnosti od tog nasilja, kaže prijavljivali su policiji. Pa policija dođe u neku porodicu, ako je žena prijavila muža koji je tukao i maltretirao, i policajac dođe i kaže – e sad se vi lepo izmirite, popijte kafu zajedno, to je vaša porodična stvar, a ja idem da radim nešto ozbiljnije. I šta se desi? Tek tada taj nasilnik koji je već pokazao nenormalno ponašanje, tek posle će toga da iskali bes na toj jadnoj ženi, koja se drznula da ga prijavi. Tako će biti i dalje.Dakle, moraju sistematski i suštinski da se menjaju stvari, mora da se popravlja stanje u državi, mora da dođe do ekonomskog oporavka, koliko god to vama kao ministru pravde to zvučalo možda da nema da nema veze sa ovim problemima, ima. Ima velike veze i te kako velike veze.Ponavljam, ono sa početka, nažalost vreme nam ne dozvoljava da ozbiljnije i više govorimo o ovom zakonu, ali ćemo pokušati

gde ste predvideli kazne zatvora za nekoga ko recimo kaže da u Srebrenici nije bilo genocida, kao što mi srpski radikali nosimo

neustavno.Nažalost, pitanje je da li će Ustavni sud i kada će profunkcionisati u punom kapacitetu, jer uskoro ostaje samo sa pet sudija, ali verujte, budu li razmišljali normalno sudije Ustavnog suda i budu li poštovale Ustav, ova odredba mora pasti, jer ne možete da branite narodu da priča ono što misli da treba. Hvala.

predsedavajuća, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici,uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani građani Srbije, poslanička grupa JS u danu za glasanje podržaće sve predloge zakona. Dakle, set zakona koje je Vlada podnela Narodnoj skupštini na odlučivanje, o kojima vodimo raspravu,

i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.Međutim, ono što mi se čini najvažnijim kada su u pitanju ova četiri predložena zakonska akta, kao i većini mojih kolega i na šta bih se posebno osvrnula u svojoj diskusiji jeste Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici.Stav JS jeste podrška porodici kao stupu društva. Podrška porodici bez nasilja i da porodica treba da bude najsigurnije mesto svakog društva čiji je institucionalni stub upravo ovaj zakon.Ono što je važno istaći jesu argumenti koji daju podršku donošenju ovog zakona da u praktičnom smislu treba da donese pozitivne rezultate. Takođe, ovaj zakon povlači za sobom i donošenje drugih zakona, a najvažniji je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji žrtvi nasilja treba da obezbedi zaštitu i nadamo se da će i taj zakon uskoro doći u skupštinsku proceduru.Zakon o sprečavanju nasilja u porodici moramo posmatrati kao preventivni zakon i da je cilj prevencija u borbi protiv nasilja. Ovim krivičnim delom ugrožava se sigurnost drugog lica, što povlači sa sobom i krivična dela pretnje napadom na život, telo i slobodu drugog lica ili njemu bliskog lica.

nasilja.Problem nasilja u porodici dobija društvene razmere kojim država treba da se bavi upravo donošenjem ovakvih zakona. Važno je istaći da su porodičnim zakonom dati osnovni pojmovi prema kojima nasilje u porodici jeste ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje i spokojstvo drugog člana porodice.Od početka godine evidentirano je 4.561 krivično delo - nasilje u porodici, što je veoma alarmantno, a to je oko 15,8% više nego u istom periodu prošle godine. Jedan je od najraširenijih vidova kršenja ljudskih prava.Nasilje je zlo i sramota za onog ko čini nasilje, ali nasilje nije zlo i sramota za žrtvu koja ga trpi. Kao društvo moramo da ulažemo napore da žrtve ohrabrimo da nasilje prijavljuju. Problematika neredovnog i neradog prijavljivanja nasilja u porodici nadležnim organima, i pored činjenice da se poslednjih godina puno govori i piše na ovu temu, i dalje je izraženo. Taj vid porodične lojalnosti delimično je odraz elementarnog straha same žrtve za svoju bezbednost, ali patrijarhalnog shvatanja potrebe da se ti porodični problemi sakriju pod tepih od javnosti.Proteklih javnosti.Proteklih dana svedoci smo monstruoznih zločina koje nam mediji plasiraju i smatram da oni moraju biti najstrože kažnjeni. Važno je da Srbija mora biti jedinstvena da se suprotstavi nasilju u porodici, a samo donošenjem ovakvog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, učinićemo da žrtvama pružimo punu zaštitu i podršku i

što isto olakšava i čini relativno ostvarljivom u praksi.Pokušava da reši jedan veliki problem koji postoji u našem društvu i koji se ogleda u nedovoljno koordinisanoj saradnji organa koji su nadležni da sprečavaju nasilje u porodici i zaštite i pruže podršku žrtvi. Zakon normira multiresornu saradnju. Javna tužilaštva, policija i centri za socijalni rad, dužni su da sarađuju kroz zajedničko telo - grupu za koordinaciju i saradnju. Zakon odgovara i zahtevu da sankcije za kršenje hitnih mera budu delotvorne.Predviđeno je da nasilniku koji prekrši hitnu meru privremenog udaljavanja iz stana i zabranu prilaska žrtvi nasilja u trajanju od 48 sati, prekršajni sudija može da izrekne zakonsku kaznu u trajanju od 60 dana. Na ovaj način policija, prekršajni sudovi i drugi organi moći će efikasno i pravovremeno da reaguju i spreče eventualnu tragediju. Oni koji prete fizičkim, psihičkim ili bilo kojim drugim nasiljem jedino razumeju najdirektniju represiju.Obaveza Republike Srbije jeste da zakonom normira sistem suzbijanja nasilja u porodici, proizilazi iz međunarodnih ugovora koje je naša država potvrdila sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, tzv. Istambulskom konvencijom. Vlada je predložila Narodnoj skupštini da po hitnom postupku ovaj zakon bude donesen i mi se sa time slažemo.Na kraju, reći ću još jednom da Poslanička grupa JS u danu za glasanje podržaće sve predloge zakona koji su na dnevnom redu za odlučivanje. Hvala. Zahvaljujem predsednice.Dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici je jasan pokazatelj volje i spremnosti države da nasilju bilo koje vrste stane na put. Ovakav predlog zakona šalje jednu jasnu poruku nulte tolerancije na nasilje, onako kako to Istambulska konvencija i nalaže.Ovaj Predlog zakona unosi brojne izmene koje su donete u cilju prepoznavanja i podrške i pomoći žrtvama nasilja. Pravila nema kada su u pitanju žrtve nasilja, ni kada je u pitanju obrazovanje, ni kada je u pitanju imovinsko stanje, ili starosna dob. Dakle, svi se možemo naći u toj situaciji i zato je veoma važno da pošaljemo jasnu poruku da je nasilje društveno neprihvatljivo i da je zakonski sankcionisano.Cilj će se postići kroz podršku i osnaživanje žena da o nasilju progovore, ali ovom merom koja se propisuje zakonom, a to je udaljenje nasilnika iz kruga porodice, time će žena imati mogućnost da objektivno sagleda celu situaciju i da uz pravnu pomoć koja će joj biti pružena, donese odluku o daljim postupcima a bez pretnji i smetnji od strane nasilnika.Do sada su uočene manjkavosti u smislu dugotrajnosti procesa koji su vođeni, kao i situacija da tužilac odustane od gonjenja u situacijama kada se žrtva povuče. Ako uz to dodamo i teškoće u dokazivanju i nespremnost svedoka da sarađuje, jasno je zašto je ova oblast ovako osetljiva. Zato je izuzetno značajna ova mera udaljenja nasilnika. Sam broj prekršajnih postupaka je neznatan, a postoji nesrazmera između broja prijavljenih slučaja nasilja i samih sudskih odluka.Imajući u vidu sve ove sugestije koje su došle i od nadležnih stručnih organa i od nevladinih organizacija, formiran je ovaj zakonski propis koji je donesen u cilju maksimalne podrške žrtvama.Ovim zakonom će se urediti i sva problematika ove jako osetljive teme i jasno će se definisati ovlašćenja i nadležnosti svih državnih organa, hitnost delovanja i blagovremenost delovanja.Prvi put u ovom zakonu imamo da se nasilje može vršiti nečinjenjem tj. zapuštanjem maloletnog lica i nedavanjem izdržavanja. Dakle, važno je da je proširen taj krug lica kojima može biti pružena zaštita.Takođe, zakon predviđa koordinisano delovanje između policije, sudova, tužilaštava, centara za socijalni rad i to je veoma značajno, jer je ovom prilikom to urađeno zakonom a ne protokolom.Ujedno je predviđena i specijalizovana odluka za svaku od ovih karika u lancu, što je izuzetno značajno.Ono što bih takođe istakla je i predviđena kazna za neprijavljivanje nasilja i nepostupanje po hitnom postupku i svako saznanje i sumnja da nasilje postoji i da postoji uopšte opasnost od nasilja znači i obavezu prijavljivanja i zato moramo da podignemo svest o ovoj temi da kroz medije potenciramo i ohrabrimo ljude da o nasilju progovore.Zakon predviđa takođe o organizovanje saveta za sprečavanje nasilja u porodici koji će organizovati Vlada Republike Srbije i biće zadužen za koordinaciju i da praćenje primene ovog zakona.Želimo zakona.Želimo da pošaljemo poruku nulte tolerancije na nasilje upravo nasilniku, da će takvo ponašanje biti sankcionisano i da je zaista neprihvatljivo i upravo ta mera udaljenja nasilnika govori u prilog ovoj činjenici. Žrtvi će takođe biti pružena besplatna pravna pomoć i ostale mere podrške u smislu osamostaljivanja.Ja sam sigurna da će uz ovakav zakon i odgovarajući protokole koji budu doneseni uz pristupnost bazama podataka, podizanje svesti, uz podršku medija biti moguće da se sa ovim problemom izborimo i da mu zajednički stanemo na put. Zaista ću i kao žena i kao član Odbora za ljudska i manjinska prava sa zadovoljstvom podržati ovaj zakon. Hvala. Zahvaljujem, predsednice.Jako dugo kod nas vlada mišljenje, plašim se opšte prihvaćeno, da su žene same krive za nasilje koje doživljavaju, ili da su same krive zbog toga što ga izazivaju ili da su same krive zbog toga što ga trpe. Mi smo pre godinu dana u ovoj Skupštini imali jednog kolegu koji je govorio o seksualnim i psihičkim manipulacijama kojima žene navedu nasilnika da ih tamo posle prebije ili ne znam već šta drugo sa njima uradi.Ne znam ko od nas nije prisustvovao razgovoru u kom su izgovarane rečenice tipa pa, sama je kriva, zašto to trpi, što je ćutala, što ga pušta, što ga ne ostavi, itd. Zapravo nisu žene krive zbog toga što trpe nasilje. One trpe nasilje zato što sistem apsolutno radi protiv njih. Protiv njih rade mediji, koji o eventualnim ubistvima u partnerskim odnosima, ako se radi o poznatim ličnostima, tim bolje za medije, izveštavaju kao o nekakvim modernim Romeima i Julijama.Krivi su oni koji su znali, a u više od pola slučajeva u kojima je žena ubijena u partnerskom nasilju kasnije se ispostavi da je cela porodica, cela okolina, ceo komšiluk, svi prijatelji, da su svi znali da ona trpi nasilje. Krivi su oni koji ženama onemogućavaju da se zaposle, oni koji otpuštaju žene, kriv je sistem koji im onemogućava da dođe do posla, banke koje im ne daju kredite zato što nemaju imovinu. Krivi su oni koji osuđuju žene kada trpe nasilje i kada ostaju u tim vezama, a kada izađu iz veze u kojoj trpe nasilje, zapitajte se svi koliko ste puta čuli rečenicu – a šta je do sada čekala, a što je ćutala. Tako da, ne valja ni kada ga ne ostavi, a ne valja ni kada ga ostavi.Kriva je i policija, za koju Zaštitnik građana u svom izveštaju kaže da u većem broju slučajeva policijski službenici daju ocene prijavljenih incidenata i klasifikuju ih, ne kao nasilje, nego kao porodične nesuglasice, verbalni sukob, narušeni porodični odnosi, loši bračni odnosi, pa je onda na osnovu toga krivo tužilaštvo koje u skladu sa tim i postupa. Krivi su sudovi koji uzimaju za olakšavajuću okolnost muškarcu ako je bio u alkoholisanom stanju, ako je otac dece i koji nalaze sve izgovore da nađu olakšavajuće okolnosti za muškarce koji tuku žene.Zbog žene.Zbog toga je jako važno da zakonom koji ćemo doneti onemogućimo sistem da bude prepreka tim ženama i da umesto toga od sistema napravimo podršku za te žene, da im omogućimo da izađu iz veza koje trpe nasilje i da stvorimo uslove da oni koji čine nasilje nad ženama budu kažnjeni.Mi smo podneli nekoliko amandmana. Jedan od njih je amandman na kom je insistirao Autonomni ženski centar. Mi verujemo da su oni u pravu kada kažu da je izuzetno opasno što iz Krivičnog zakonika brišete stav koji glasi ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici, koju mu je sud odredio na osnovu zakona, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.Vi, dakle, to brišete, a kažete da je to zbog toga što uvodite stav koji glasi – kaznom zatvora do 60 dana kazniće se za prekršaj lice koje prekrši hitnu meru koja mu je izrečena ili produžena ili meru zaštite od nasilja u porodici koja mu je određena. Vi šaljete nasilnicima u porodici poruku da će biti manje kažnjeni i blaže kažnjeni, nego što je to do sada bio slučaj. To će biti amandman na kom ćemo mi insistirati, zato što mi ne želimo da usvojimo zakon i da damo podršku za usvajanje zakona koji će otežati položaj ženama koje trpe nasilje i koji će smanjiti kazne nasilnicima koji krše mere zabrane.Čuli smo od koleginica koleginica SPS da su one predložile amandman kojim se definiše psihičko nasilje, zato što nije fizičko nasilje jedino nasilje koje žene trpe. To isto jeste jedna od stvari o kojoj moramo razgovarati. Tako da, mislim da ćemo imati puno toga o čemu ćemo razgovarati u raspravi o pojedinostima. Ja bih volela da se vi uključite i u ovu raspravu i kada budemo razgovarali u pojedinostima. Ovo je stvarno zakon kojim mi moramo poslati poruku ženama da nisu same i kojim ćemo konačno reći da ovo društvo ima nameru da se razračuna sa nasilnicima, a ne sa ženama koje trpe nasilje. Poštovana predsednice Narodne skupštine, uvažena ministarka sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, pred nama je danas set pravosudnih zakona.Ovim zakonima koji se danas nalaze u Narodnoj skupštini Vlada nedvosmisleno šalje poruku da ova država, odnosno ova Vlada ima jasne mehanizme kojima će sprečiti nasilje u porodici, jasne mehanizme državne organe institucije koji će raditi na suzbijanju kriminala, korupcije i terorizma, kao i jasne mehanizme i jasno predviđena krivična dela za onaj deo koji se odnosi na privredne prestupe.Fokusiraću se na Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, zato što mislim da je on jako značajan, pre svega sa aspekta adekvatnog i blagovremenog odgovora države na zaštitu žrtve porodičnog nasilja. Takođe, ovaj zakon je značajan i zato što prvi put na jasan i nedvosmislen način, postupanje nadležnih državnih organa i ustanova, tako da sada neće biti moguće prebacivanje loptice iz dvorišta jednog državnog organa u dvorište drugog državnog organa i na taj način da žrtva porodičnog nasilja ostane nezaštićena.Još jednom moram da istaknem, prethodni režim, čija je okosnica bila DS, je doneo je doneo Porodični zakon 2005. godine, koji jeste bio korak napred u suzbijanju porodičnog nasilja, ali ono što takođe moram da istaknem to je da do 2012. godine 44 podzakonskih akata iz Porodičnog zakona nije doneto, a svi znamo da ne donošenje podzakonskih akata sprečava implementaciju i sprovođenje Porodičnog zakona.Zakon Porodičnog zakona.Zakon o sprečavanju nasilja u porodici je značajan zato što on predstavlja sponu između Porodičnog zakona, između Zakona o krivičnom postupku, između Zakona o parničnom postupku, između Zakona o prekršajnom postupku. Ovim zakonom u stvari preventivno se reaguje i onda kada postoji nedvosmislena opasnost od nasilja, a do nasilja nije došlo. To su te hitne mere zaštite, to je to hitno postupanje policije, da kroz naređenje može da donese hitnu meru zaštite koja podrazumeva zadržavanje nasilnika 48 sati, a kasnije, kroz sudski postupak i produžetak te mere do 30 dana.Takođe, predviđa mogućnost da i ukoliko se nasilnik ne pridržava hitnih mera zaštite, a one mogu da budu osim udaljenja iz stana i sprečavanje komunikacije i približavanja žrtvi, da prekršajno može biti kažnjen sa kaznom zatvora od 60 dana. Ovo je efikasan način, jer Prekršajnim zakonom omogućava se izvršenje zatvora odmah, žalba na rešenje ne odlaže njegovo što takođe moram da istaknem, to je da se ovim zakonom jasno određuje ta prva karika, ta prva institucija koja je nadležna

On radi procenu rizika i na osnovu procene rizika utvrđuje da li postoji neposredna opasnost od nasilja u porodici.Ovim zakonom tačno su precizirani koji su to elementi koje nadležni policijski službenik mora da uzme u obzir pri proceni rizika, a naravno pre sačinjavanja procene rizika on može da zatraži i mišljenje nadležnog centra za socijalni rad. Takođe moram da istaknem da ovim zakonom po prvi put se uređuju nadležnosti grupe za koordinaciju i saradnju.Jasno je propisano ne samo formiranje grupe za koordinaciju i saradnju, nego i njene nadležnosti da one moraju petnaestodnevno da se sastaju, da one moraju da vrše zaštitu, da one moraju da predlažu meru praćenja zaštite od nasilja u porodici i naravno, ono što je vrlo značajno, da vode zapisnik o svom radu.Znači, svakako da ovaj zakon neće i ne može ostati mrtvo slovo na papiru, već predstavlja iskorak napred u zaštiti žrtava porodičnog nasilja. Moram da kažem da su glavni državni organi i ustanove koji su predviđeni ovim zakonom zakonom nadležni policijski službenik, zamenik javnog tužioca, koji inače i predsedava grupom za koordinaciju i saradnju, i nadležni iz Centra za socijalni rad. Takođe, moram da istaknem da i druge ustanove koje se bave zaštitom od nasilja u porodici, kao i nevladin sektor mogu da budu članovi grupe što takođe želim da istaknem da kod procene rizika na aktivan način participira i žrtva porodičnog nasilja. Znači, to je vrlo važno, da ona izvrši samoprocenu od neposredne opasnosti od nasilja.Ono što bih takođe želela da istaknem, to je individualni plan zaštite i podrške žrtvi. Kroz individualni plan zaštite i podrške žrtvi, u stvari prepliće se pravna podrška, prepliće se psihosocijalna podrška, prepliće se hitno, urgentno reagovanje odmah na zaštiti bezbednosti i sigurnosti žrtvi, ali i na njenom osnaživanju, na njenom dizanju samopouzdanja, na njenom uzimanju života u svoje ruke. To je takođe značajno kod individualnog plana zaštite, ali takođe je jako značajno da se i drugi članovi porodice tretiraju individualnim planom zaštite.Zašto ovo kažem da je značajno? Zato što su u porodice najčešće žrtve porodičnog nasilja i maloletna deca. adekvatne podrške i žrtvi i deci i te kako je značajno iz razloga što deca kroz imitaciju, kroz identifikaciju usvojeni model porodičnog vaspitanja iz svoje porodice sutra će preneti i u predškolsku ustanovu i u školu i na ulicu.Svu ozbiljnost ovog zakona, naravno, sem usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom, i svu odgovornost za preduzimanje ovako važnih mera sagledala je i Vlada, upravo kroz formiranje Saveta za praćenje porodičnog nasilja. To je telo koje će pratiti primenu ovog zakona i, naravno, raditi na koordinaciji svih nadležnih državnih organa.Srpska napredna stranka nema dileme. Srpska napredna stranka glasaće za zakone koji uskraćuju protivpravno postupanje bilo koga. Sreto Perić, a neka se pripremi poslanik Žarko Korać.Izvolite. **Sreto Perić** Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, juče i danas u ovom domu raspravljamo o četiri veoma važne životne teme. Jedna je nekako uspela da se izbori, a to je nasilje u porodici. Da li je to nešto što ima najviše problema? Gospođa ministar je, govoreći o ova četiri zakonska predloga, najviše vremena posvetila upravo ovoj temi i govorila je 27 minuta, a 27 minuta je potrošeno na ostale tri teme. Građani Srbije će moći da procene da li je u pitanju zaista porodična ugroženost, da li smo pali na tako niske grane ili je u pitanju i populizam ili je želja da se ova tema obradi na jedan dobar način, vreme koje je pred nama će to pokazati.Kao nama će to pokazati.Kao član SRS, hoću da verujem da u Srbiji postoje još uvek zdrave porodice koje će sigurno pomoći da i naše društvo koje se sada nalazi u velikim problemima uspešno izađe iz toga. Ali, nijednog momenta ne smemo da zaboravimo da i porodično nasilje ima nasilje ima negativan uticaj i na politiku koja se vodi u Srbiji i na zvaničnu politiku u Srbiji. Postavlja se pitanje i ovde se čulo da su najviše ugrožene žene. Možda je taj podatak potpuno tačan, ali sigurno je da su ugrožena i starija lica, sigurno je da su ugrožena i deca, ali ovde niko nije govorio o uzrocima koji su doveli do toga. Nije dovoljno predložiti jedan zakon.Gospođo ministar, vi mora da znate da nakon usvajanja ovog zakona niko neće biti zadovoljan. Možda određen broj narodnih poslanika koji će ispuniti određenu normu pa će moći da kažu – mi smo u ovom sazivu usvojili toliko toliko zakona. Nije vam zadovoljan civilni sektor. Vi ste verovatno mogli da čujete njihove komentare i reakciju na ovaj zakon. Nismo zadovoljni ni mi, narodni poslanici, jer ovaj zakon neće dovesti do onih rešenja koja svi mi mi očekujemo, neće uopšte sprečiti nasilje u porodici, odnosno neće u onoj meri u kojoj očekujemo jer ako nešto regulišemo zakonom, trebalo bi da efekti budu sasvim drugačiji.Iz čega ja to mogu da pretpostavim da je to tako? Vi ste se u obrazloženju ovog predloga zakona pozivali i na odredbu člana 18. Istanbulske konvencije i ona je nekako dominantna u obrazloženju zbog čega mi pristupamo donošenju ovog zakona. Ali, neko je već pre mene govorio da je 2011. godine, i sad da ne govorim sve datume, koje su aktivnosti naše države bile povodom te konvencije, a sada će ovaj zakon biti usvojen u novembru 2016. godine, a primenjivaće se od 1. juna 2017. godine. činjenica da ovaj zakon ne stupa na snagu, odnosno neće se primenjivati nakon usvajanja ukazuje da vi nemate ozbiljnu nameru, niti da ovaj zakon po svojoj koncepciji može dovesti do poboljšanja stanja. Ali, kaže se da je multiresorni sadržaj najbitniji ovde, zato što će biti nekoliko državnih organa koji će učestvovati u sprečavanju ovih problema.Ono o čemu je govorila i koleginica Vjerica Radeta, disperzija krivično-pravnih odredaba u našim pozitivnim zakonima je nešto što sprečava efikasnost sudova. Sve ovo što je predviđeno ovim zakonom moglo je biti regulisano Krivičnim zakonikom i izmenama i dopunama Porodičnog zakona, s tim što smo mogli da kažemo – ako je krivično delo učinjeno u okviru porodice, onda će se smatrati da ono predstavlja teže krivično delo nego što je njegovo osnovno biće. Onda bi bilo lakše i sudijama, bilo bi lakše i onima koji imaju potrebe da se pozovu na ovaj zakon prilikom njegove primene. Znači, uzrok zbog čega imamo povećano nasilje u porodici niko nije tretirao i ne čini ništa da dođe do rešavanja tih problema da bi jednostavno ovih drugih ovih drugih problema bilo manje.Dobro je primetio i uočio jedan kolega da ovo više nije privatna stvar, da zapravo država bi trebala i morala, ali kroz ovaj predlog zakona to nije moguće i vi zaista niste to izgleda imali ozbiljnu nameru. Ja ću vam pokazati na izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz obrazloženja, ono o čemu ste vi juče, gospođo ministar, govorili i čitali ste najviše obrazloženja zakona, ja sam mislio da vi smatrate da narodni poslanici ne čitaju zakone, s jedne strane, a s druge strane sam se nešto i uplašio da niste imali nameru dolazeći u ovaj parlament da oborite rekord premijera Vlade da imate ekspoze duži nego što je on imao. Juče je to u vašem izlaganju izgleda bilo ciljno.E sad, šta vi kažete u zakonu o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u obrazloženju tog zakona? U razlozima za donošenje ovog zakona vi konstatujete da krivično zakonodavstvo pruža dovoljno mogućnosti za suzbijanje kriminaliteta, te da nije razlog za izmene i dopune to što ne pruža adekvatne mogućnosti na tom planu, već to činite zbog usaglašavanja sa propisima Evropske unije, čiji vi želite da postanete član što pre. Naravno, mi ni slučajno ne želimo da se to desi.Tamo ste predvideli i neka nova krivična dela vezana za privatizaciju. Bolje ikad nego nikad. Ali, isuviše je kasno. Privatizacija je u najvećoj meri, osim one 24 koje ni do današnjeg dana nisu rasvetljene, a bila je obaveza, bila je i obaveza ove Vlade, ona je preuzela takvu obavezu. Da li će on sad da da neke efekte, ne znam, nisam siguran. Ali, eto, još jednom kažem da je bolje ikad nego nikad.Jedno novo krivično delo koje uvodite praćenjem, pa opet jedan kolega je o tome govorio i postavljao neke dileme koje bih mogao u potpunosti da prihvatim, ali ovde je praćenje dosta karakteristično i održava se u jednom periodu koji je iza nas, a to je prilikom formiranja lokalnih vlasti, a posle izbora u aprilu 2016. godine. godine. Kod koga su najviše praćeni? Praćeni su od kandidata i od ljudi koji su imali zadatak da formiraju lokalne vlasti. Oni su u najvećem broju slučajeva, ovaj put se tako desilo, sledeći put mislim da neće biti tako, od članova SNS, tako što su oni pratili i odbornike i druge funkcionere i funkcionere drugih stranaka da bi na lokalu došli u situaciju da formiraju vlast.Šta vi dalje kažete u obrazloženju Krivičnog zakonika? Cilj nije bio da se pristupi izmenama i dopuna Krivičnog zakonika u svim onim slučajevima u kojima bi one bile opravdane. Vidite, vi to kažete. Između ostalog razlog za to jeste i to što će se

je u pitanju usaglašavanje sa svim relevantnim dokumentima EU bilo bi preuranjeno da se to učini već u ovoj fazi do ulaska u EU. Još vremena za ulazak u EU, konstatujete vi ima. Vi ste jedni veliki kalkulanti. Mi smo za to da vas sprečimo na tom vašem putu ka EU. Vi niste još potpuno definisali kod sebe tu želju da li je ona toliko jaka i čvrsta da želite u EU ili ili ne želite? Ako ne želite, vi nam recite u tome ćete imati punu podršku i poslanika, a i svih onih koji dosledno prate i imaju razumevanja i daju podršku za politiku SRS.Ima ovde još jedan veoma zanimljiv zakonski predlog, a to je zakon o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnih dela. Na šest strana su te izmene i dopune a 323 strane postoje koje ukazuju da li su usaglašeni naši propisi sa propisima EU i rekli ste da je ovo prevedeno na engleski jezik, a pokazali smo vam da engleski jezik nije u zvaničnoj upotrebi u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Hvala.

ovaj zakon je sa izvesnim zakašnjenjem usklađivanje našeg zakonodavstva sa Istambulskom konvencijom. Za one ovde koji imaju neke sumnje, prva zemlja koja je ratifikovala Istambulsku konvenciju je Turska. Znači, evropske zemlje su praktično sve pristale da unesu prvi put jedno sveobuhvatno zakonodavstvo koje sprečava nasilje prema ženama i nasilje u porodici.Lično mislim da je taj zakon potreban, više nego potreban, ali ja bih samo upozorio i kolege poslanike i koleginice poslanice i javnost da jedan zakon ne može sam po sebi sveobuhvatno da promeni nešto što nažalost postoji. Moram sa velikim žaljenjem da kažem da tog nasilja ima mnogo više nego što čak slute ljudi i da je to nasilje jedno od one vrste nasilja koje ostaje nezabeleženo, odnosno neprijavljeno.Vi ste videli u nekoliko poslednjih meseci bilo je nekih drastičnih slučajeva ubistava žena i vi ste videli kada su novinari počeli da dublje ulaze u tu priču da uvek tu prethodi nasilje nad tom ženom, koje je ili ignorisao Centar za socijalni rad ili MUP nije dovoljno ozbiljno procenio da se radi o nečem ozbiljnom ili je čak porodica njena smatrala da to nije nešto što zaslužuje da se zakon time pozabavi.Moram da kažem, statistika pokazuje da to nasilje po pravilu trpe žene koje su nezaposlene i koje nemaju zapravo nikakvu drugu alternativu, ne mogu da se razvedu, ne mogu da odu. Znači, pre svega nezaposlene i manje obrazovane žene, one su pre svega žrtve tog nasilja.Ali, iako je ovo najkarakterističnije nasilje nama u društvu predstoji da promenimo čitavu kulturu da se to smatra neprihvatljivim u celini u društvu, da je to nešto što će društvo osuditi i nešto što će institucije koje se time bave, to su policija i centri za socijalni rad da shvate mnogo ozbiljnije nego do sada.Moram da kažem postoji još jedan oblik nasilja koji je u našem društvu skoro opšte prihvaćen, a to je nasilje nad decom. U našem društvu se smatra da su batine osnovno vaspitno sredstvo dece, posebno male dece i nažalost, ima mojih kolega, ja bih rekao pseudostručnjaka koji to čak javno brane. Pitanje kazne u procesu vaspitanja dece je nešto o čemu možemo dugo raspravljati, nije ovo nikakav naučni skup ili simpozijum da bih ja sada iznosio vrlo ozbiljna istraživanja o tome. Dakle, svakako ima puno stručnjaka koji misle da mera kazne u procesu vaspitanja ima svoje mesto, ali ta kazna mora biti potpuno u skladu i mora biti trenutačna i deci mora biti savršeno jasno zbog čega je kažnjen i ne treba da bude fizička.Dakle, kada govorimo o nasilju u porodici, ne samo pred ženom, nego i drugi deo nasilja u porodici, onda su njegove žrtve ne samo starije osobe, nego su vrlo često žrtve deca. Deca su u posebno teškom položaju jer dete ne može da ode iz porodice. Dete prikrije da je pretučeno, da mu je ruka slomljena zato što ga je neko bacio niz stepenice. Znam slučaj da je majka vrelom peglom peglala dete. Često pedijatri sami moraju se naučiti da pitaju dete kako došlo do toga, jer dete laže, kaže – udario sam se sam, pao sam. Iako su to užasna drastična, fizička zlostavljanja dece, jer dete je bespomoćno i zna da mora da se vrati u istu porodicu iz koje iz koje je izašlo. Dete nema nikakvu alternativu kako da se zaštiti jer ono se vraća tim istim roditeljima. Ako društvo ne uradi nešto na ovome, onda ćemo mi imati ili dete koje je u užasno teškim uslovima raste i razvija se kao čovek, što će imati posledice. Ili ćemo stvarati nasilnika koji misli da je nasilje legitimno sredstvo ponašanja u porodici i društvu.Samo bih upozorio, kada govorimo o porodičnom nasilju, da pored žena, posebno povedemo računa o deci, jer ona čuvena izreka – batina je iz raja izašla, je katastrofa. To nema psihologa ozbiljnog koji će to braniti. Još jednom izjavljujem, stojim iza onoga što sam rekao, fizičko nasilje je nedozvoljeno. Kazna da, ali kazna može biti vrlo različita i kazna mora biti primerena i ne sme nikada biti preterana i ne sme biti odložena i dalje.Znači, ono što ja želim da kažem, ne treba toliki optimizam. Zakon je potreba i trebalo ga je doneti i dobro je da će biti donesen. Znači, da je predložena kazna i urađena, ali cela kultura nasilja. Mi ovde imamo rijaliti šouve u kojima se nasilje prikazuje širokom auditorijumu. Izvinite, ovde se govori o ponižavanju žena na televiziji. Imate najgledanije emisije u kome se žene ponižavaju na način koji je gotovo nezamisliv. Naša radio difuzna agencija koja ima prava da kažnjava emitere, čak da ih isključuje, čak trajno da im uzima dozvolu, mora stati na put tome i ti ljudi koji su u tim telima, koji o tome odlučuju, zaista kako bih rekao ne rade u ovom slučaju svoj posao. Ne mogu oni biti rukovođeni finansijskim interesima vlasnika tih televizija. Dakle, mi imamo situaciju da kada pričamo o nasilju nad ženama, o ponižavanju žena, o zloupotrebi žena, samo pogledajte te najgledanije televizijske emisije, pa ćete videti da se to praktično njima svakodnevno dešava.Što se tiče zakona o genocidu, podržavam taj zakon, ali je napravljen očigledno jedan kompromis, samo da Ovde se to odnosi na presude domaćih sudova. Kao što znate genocid je najteži mogući oblik zločina. Presude naših sudova mi nemamo, a ovde se pominje samo taj stalni Međunarodni krivični sud koji ima samo jednu takvu presudu, ali se sigurno je to, politička odluka izostavlja sud za zločine na prostoru bivše Jugoslavije Ruande koji kao što znate ima, što se tiče Srebrenice tri presude. Prava je komandatu Drinskog korpusa generalu Krstiću, gde se reč genocid pojavljuje. Tri puta je to ušlo anale pravne nauke.Mi možemo to negirati,

Hvala lepo.Poštovana predsednice, gospođo ministar, dame i gospodo iz ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, veoma je važno i pozdravljam činjenicu da danas imamo priliku da raspravljamo o ovom izuzetno važnom zakonu i zbog toga na početku moram da kažem da smo danas bili svedoci i sa jedne strane brutalne zloupotrebe nasilja, jednog verbalnog ruganja žrtvama koje smatram da je nedopustivo da potiče bilo sa kog mesta, posebno ne iz parlamenta.Sa druge strane smo imali prilično sramnu banalizaciju svega onoga o čemu danas govorimo, zbog čega smatram posebno važnim da diskusija o ovoj temi bude iznad politike, iznad života i načina na koje su i moje koleginice i neki od vas, a posebno koleginice Gordana Čomić i Aleksandra Jerkov govorile o nedopustivosti nasilju i našoj obavezi da ni u jednom segmentu društva tako nešto tolerišemo. Potreba da o tome glasno govorimo je nažalost potvrđena i danas u Parlamentu.Ono što je važno je da pošaljemo poruku i da budemo svi apsolutno svesni da nasilje, porodično nasilje nije porodična i privatna stvar, nije stvar koja se dešava iza nekih drugih vrata i stvar koja ne bi trebalo da se tiče svakog od nas. To je socijalno pitanje, to je političko pitanje. To je, ako hoćete, i krivično pitanje, jer se radi o najozbiljnijem i najosetljivijem mogućem obliku kriminala. To je nešto o čemu je obaveza svakog od nas i ovog društva da se glasno odredi, da glasno govori o tim pitanjima.Zaštićen i siguran građanin, zaštićena žena, zaštićeno i sigurno dete, koje je osnovni cilj i potreba da ima sistem, kao što je moja koleginica Jerkov rekla, koji ga štiti, koji ga ne ostavlja samog na dodatne nevolje koje trpi, još se od tog sistema oseća oseća nezaštićenom.Izveštaj medija o ženama, i drago mi je što je gospodin Korać posebno iz svog profesionalnog ugla obradio tu temu, je nešto što bi sve nas trebalo da zabrine, ne samo nereagovanje nadležnog tela za nadzor elektronskih medija, nego jedno nereagovanje društva, izuzev glasnih nevladinih organizacija koje tako nešto pomno prate i reaguju, mi imamo jednu potpunu tolerantnost na nasilje, nešto na šta smo navikli, nešto na šta povremeno coknemo, nešto što ne razumemo na najbolji način da je problem koji duboko razara ovo društvo i svaki njegov segment.Porodično nasilje i to je ono što je problem i zbog čega bi naš glas trebalo da bude glasniji, porodično nasilje najčešće, i to sva istraživanja pokazuju, prati nedopustiva tišina. prati nasilje je karakteristična i za one koji trpe nasilje zbog stida,zbog osećaja nesigurnost i nepoverenja u sistem. Ta tišina je karakteristična i za nasilnike, one koji izvršavaju nasilje. Ta tišina je, nažalost, karakteristična i za neposredno okruženje.Odnos našeg društva, odnos svakog građanina prema porodičnom nasilju je mera našeg karaktera, mera naše spremnosti da se uhvatimo u koštac sa ovim ogromnim problemom. Naša je obaveza da glasno govorimo o ovoj temi i da jasno i da ne bude nikakve sumnje kažemo da nasilje nikada, nikada, kolega poslaniku koji ste pre gospodina Koraća govorili, moram da vam kažem nikada, nikada, nikada nema opravdanje i ne postoji ali kao zarez iza rečenice u kojoj se osuđuje nasilje. Ne postoji – osuđujem nasilje, ali. Tako nešto je nedopustivo i taj prostor u mozgu koji nam ostavlja prostor dok govorimo ali o traženju nekakvog alibija ili opravdanja, što nažalost možemo da čujemo od nekih od nas, nažalost možemo i o tome su moje kolege govorile, da vidimo i u sudskoj praksi koja olakšavajuću okolnost, između ostalog, za za nasilje i brutalno ubistvo uzima ljubomoru i kao što je koleginica Jerkov rekla, alkoholisanost i bilo koju drugu olakšavajuću okolnost. To su stvari koje su nedopustive.S druge strane, ta teza da je nasilje privatna stvar a ne ozbiljan društveni problem, te teze koje smo nažalost čuli i danas, i da se one kose nekakvim tradicionalnim vrednostima, to je duboko zabrinjavajuća teza koja bi trebalo da nas zabrine. I da postavim pitanje – kako uopšte nešto tako strašno kao što je nasilje može da se podvede pod reč vrednost, čija god, kakva god, posebno ne naša.Nemamo pravo na nasilje zato što smo mi nekoga rodili. Nemamo pravo na nasilje zato što je to naša žena. Nemamo pravo na nasilje zato što je neko zaslužio batine ili će razmisliti sledeći put kada bude nešto rekla. To je apsolutno nedopustivo, a vrlo je jednostavno. I vrlo je važno da svi ovde zajedno, a posebno moje kolege narodni poslanici, pošalju jasnu poruku koja apsolutno nema nikakvu sumnju, a to je da niste muškarac ako udarite ženu ili dete, niste muškarac, ni Srbin, ni marsovac, vi ste bednik Jako je važno da tu poruku kažemo svi i da tu poruku i da sve ono naše apsolutno zalaganje da se ovaj zakon sutra kada se usvoji, i mi smo podneli veći broj amandmana u želji da da pokušamo da utičemo na svaku oblast, a složićete se da je primena, a kasnije i kontrola i sprovođenje nešto u čemu ćete nas kao narodne poslanike imati kao partnere.Naš zajednički problem da ne posmatramo nasilje kao privatnu ili porodičnu stvar moramo da razumemo kao našu obavezu, jer mi ne smemo da budemo društvo koje će češće da zove policiju kada čujemo iz susednog stana glasnu muziku, nego što zovemo policiju kada iz susednog stana čujemo nečiji jauk To je zajednička obaveza i verujem da ćemo i u razgovoru o amandmanima o tim stvarima konkretnije govoriti.Na kraju, mi smo obavezni da svima onima koji nas danas slušaju, posebno žrtvama nasilja koje su nažalost imale priliku da kroz brutalnu zloupotrebu njihove patnje se o tome odnosimo, da kažemo da nismo mi danas samo deklarativno ustali u podršci borbi protiv nasilja, da nećemo samo glasati za ovaj zakon, da tu naša borba niti prestaje, niti se završava, ona tek tada počinje. Naša je obaveza, svakog od nas, da o ovoj temi glasno i jasno govorimo na svakom mestu. Naša obaveza kao narodnih poslanika je da vas, gospođo ministarka, i da sve strukture i sve državne službe u sistemu kontrolišemo i zahtevamo od vas kontinuiranu analizu o primeni ovih zakona.Vrlo kratko, ukoliko mi vreme dozvoljava, ću se osvrnuti na Zakonik o krivičnom postupku. Podneli smo veći broj amandmana. Ja vas molim da ih detaljno pogledate. Samo na dve stvari, prvo, buni činjenica da je obrazloženje za hitan postupak potreba našeg usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom, što je pohvala, ali ne stoji kao činjenica zbog toga što se zakoni primenjuju od 2018. godine i zbog toga što ne ukidate krivično delo zloupotreba odgovornog lica u preduzeću uprkos kontinuiranim pritiscima, uprkos kontinuiranim nalazima iz Evropske komisije da se tako nešto ukine. Ako vam je obrazloženje za hitan postupak to – potreba da što pre uskladite zakonodavstvo sa evropskim, pa zašto onda ne ukinete krivično delo

Zahvaljujem.Poštovana predsedavajuća, ministri, kolege poslanici, ja ću se osvrnuti samo na ovaj zakon koji je danas u fokusu svih predloženih zakona koji se odnosi na sprečavanje nasilja u porodici i negde čini mi se da smo zaboravili da poentiramo na ovoj temi negde kao narodni poslanici, kao Ženska parlamentarna mreža, koja je prepoznala od 2013. godine, kada se formirala, da smo ovde kao žene i kao članice svih političkih stranaka prepoznale ovaj problem u društvu.Mislim društvu.Mislim da je to zaista današnji dan početak jednog novog života u smislu rada pravosuđa na ovoj temi, a negde inicijativa je potekla od 2013. godine. Baš zato što je valjda krenula i Ženska parlamentarna mreža time da se bavi u organizaciji SNS, negde ta tema ne želi da se prikaže na onaj način na koji treba.Treba treba.Treba da se kaže da su ovde poslanice svih stranka praktično aktivirali ovu temu. Treba da se kaže da od 2013. godine se traži adekvatno rešenje za izradu ovakvog zakona. zakona. To što je od 2013. godine do danas ovaj zakon urađen kako je urađen je mnogo bolje nego da zakona uopšte nema, jer do tada smo funkcionisali kao Srbija po zakonu od 2005. godine po svim ovim problemima koji su postojali.Zbog toga vam se zahvaljujem, gospođo ministar, što ste danas u poziciji ministra pravde, a i žene, da ovakav jedan zakon po prvi put u Srbiji imamo, sa svim novim konceptom koji je dat. Možda on nije najbolji, kako kažu neki poslanici koji se možda u ovom trenutku ne slažu i neće glasati za ovaj predlog zakona, ali je jedini koji do sada praktično postoji u javnosti.Dvadeset godina se nevladin sektor bori da ovakav zakon postoji. godina ovakav vid zakona nije postojao. Zbog toga mislim da je značajno da je on uopšte donesen i da sve ono o čemu danas razgovaramo dobija uopšte na težini u javnosti, jer su i mediji počeli da se bave na adekvatan način ovom temom, ali bih skrenula pažnju ono što su i moje kolege primetile, to je da mnoga istraživanja idu u prilog tome da se na određeni način favorizuje procenat žena koje trpe nasilje. Osnovno pitanje se postavlja kada kažete u javnosti da li je to 50%, 30% žena, koliki je uzorak uopšte ispitivanih žena kada kažemo da žene trpe nasilje u Srbiji?Znači, nije pitanje uopšte toga da Srbija bude prikazana kao jedina zemlja nasilnika, jer smo videli da je veliki procenat nasilnika i u visokorazvijenim državama, članicama Evropske unije, nego je pitanje toga kako će država da se nosi sa ovakvim problemima u budućnosti.Velika je hrabrost danas izaći i predložiti ovakav zakon, usvojiti ga i reći da će on biti primenjen od 2017. godine. Zašto će biti primena tada? Zato što nam je potrebno da MUP, Ministarstvo za rad i socijalna pitanja i Ministarstvo pravde edukuju svoje ljude koji sprovode zakon na terenu, a to je prvo izbacivanje nasilnika iz kuće, da jednostavno sprovedu edukaciju

ali ponekad nisu prepoznata u društvu, da treba o tome da razgovaramo na adekvatan način.Na kraju, rekla bih da je vrlo bitno da o nasilju uopšte nad ženama, nad muškarcima, pošto govorimo o rodnoj ravnopravnosti, u nekim procentima 93% su žene žrtve nasilja, ali 7% su muškarci, pa očito postoji tema da razgovaramo o tome gde su deca žrtve nasilja, ali bogami i roditelji od strane dece. To je taj taj porast određenog procenta nasilja kod mladih, ali je interesantno do sada da nisu bila nikakva istraživanja. Poslednje tri godine je sve više i više

treba svi zajedno da skrenemo pažnju i da na određeni način pritiskamo javnost da takve teme više ne budu deo bilo kojih programa na televizijskim kanalima.Zbog

posebno značajna tema, a to je zakon koji se odnosi na Zakon o krivičnom postupku koji je uveo usaglašavanjem određenih evropskih direktiva i standarda nova dela, kao što je deo koji se odnosi na dela malog značaja, čijim ukidanjem su praktično krenuli putem Slovenija i Crna Gora, ali zamenom za određene zatvorske kazne. Zatim, deo koji se odnosi na uslovni otpust i novčane kazne. Najinteresantniji deo deo se odnosi na privredu. Znači, uvođenje sedam tipova krivičnih dela koji do sada nisu postojali pokazuje, zajedno sa delom koji se odnosi na finansijsku forenziku, forenziku, odlučnost Vlade Srbije da zaista pomogne, pre svega, sudijama koji vode određene krivične postupke da mogu da presude u korist u korist oštećenih strana, jer to očito do sada nije bio slučaj.Znači, mi smo imali situaciju da želimo da se borimo protiv korupcije i kao država, a da nismo imali zakonske mogućnosti da sudije presude uopšte u korist države ili u korist oštećene strane, jer oni koji su vršili određene zloupotrebe, znači sve o trošku građana Srbije, sve o trošku budžeta, nisu mogli da budu sankcionisani. Danas imamo predloge novih krivičnih dela. Pored zloupotrebe položaja odgovornih lica, pored nanošenja štete za privredu, pored poverenja koje je zloupotrebljeno u obavljanju privrednih delatnosti, imamo i krivična dela koja se odnose koja se odnose na privatizaciju, koja je jako interesantna za naše društvo, ali imamo i deo koji se odnosi na zloupotrebu kartica bez pokrića, pogotovo kada pričamo o državnom novcu i mislim da je to u ovoj načelnoj raspravi veoma značajno da se kaže i da svi oni koji žele dobro Srbiji

Imamo zajedničku objedinjenu raspravu o četiri predloga zakona. Imamo situaciju, kako kažu, da je podneto ukupno 300 amandmana na ova četiri zakona. To onda u prevodu može ovako da glasi – svi verbalno podržavaju predloge zakona, neki se zaklinju da će da glasaju, ali su svi podneli amandmane. Sve poslaničke grupe imaju neke primedbe. Po logici stvari, najbolje bi bilo da se ovi zakoni skinu sa dnevnog reda, da se eventualno dorade, da dođu kao novi predlozi, jer očigledno da postoji neka manjkavost, i to svi primećuju i to svi vide, nezavisno od zaklinjanja da su protiv nasilja.Nasilje je oduvek bilo zabranjeno, samo da vas podsetim.

ako uzmemo ovaj zakon o sprečavanju nasilja u porodici, on ima samo 38 članova, mi smo podneli 13 amandmana i on bi trebao da stupi na snagu 1. juna 2017. godine. Moram da kažem da je taj zakon koncepcijski pogrešan. Zašto? Zato što nema jasnih, preciznih odredbi o tome kako da se spreči nešto što bi mnoge okolnosti ukazivale da može da se dese.Drugi problem je taj što u mnogim definicijama se izlazi izvan okvira koji su već propisani odgovarajućom odredbom Krivičnog zakonika i odgovarajućim odredbama Porodičnog zakona, neko može da stekne pogrešan utisak da su ta dva zakona osnova za ovaj zakon. To nije tačno, nego su osnova za ovaj zakon protokoli protokoli koji su prepisani i koji se na ovaj način dižu na nivo zakona, i to je glavni problem

Krivičnog zakonika, samo da vam kažem da je to otprilike 70 članova, kada se sabere. Zakon bi počeo da se primenjuje u jednom delu 1. juna 2017. a u jednom delu 1. marta 2018. godine. Podneli smo samo četiri amandmana. Zašto samo četiri amandmana? Zato što smo potpuno sigurni da će pre juna 2017. godine ovaj zakon morati da ide na ponovnu doradu. Zašto da ide na ponovnu doradu? Takva mu je narav. Zašto? Zakon je donet 2005. godine, pa su bile dve ispravke 2005, pa je dva puta menjan 2009, pa jedanput 2013, pa jedanput 2012, pa jedanput 2014. godine. Očigledno da te izmene, dorade itd, itd su rađene pod nekim uticajima, a javnost je već upoznata. Jednom je to zbog Stanka Subotića i Miškovića, drugi put zbog nekog drugog, trećeg itd, itd.Predlog

Ugrađujete jedno potpuno novo krivično delo koje nije svojstveno ovom našem prostoru, niti kulturnom obrascu, ni religijskim običajima, računajući da treba da ispunite neki zadatak iz neke konvencije, ali pri tome zaboravljate na jednu vrlo važnu stvar koja se, nažalost, stalno ponavlja.Da vas podsetim o čemu se radi. Srbija nije bila u obavezi međunarodnoj, međunarodno pravnoj obavezi da donese Zakon o restituciji. Znači, takav međunarodni propis ne postoji. Kada smo doneli taj zakon, mi smo sami propisali nadležnost četvrtog stuba, a to je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu. Mi sami sebi pričinili normativnu i pravnu štetu isto sa alimentacijom ovde o lepim ciljevima, o lepim željama itd. I iz toga ne možemo danas da izađemo.Slično će biti i sa ovom situacijom u pogledu nekoliko krivičnih dela koja predstavljaju neuspele prevode nečega što nama nije potrebno. Tim pre što vrednost koja se štiti tim krivičnim delom je već zaštićena mnogim drugim normama Krivičnog zakonika, gde se štiti život, telo, dostojanstvo itd. Potpuno nepotrebno.Zašto? Žuri se ka EU, a vi a vi znate da je projektni zadatak u ove četiri godine da Srbija dođe do pred vrata. Pa, Srbija je i sada pred vratima. Znači, do pred vrata. Nema potrebe da se to radi, nema potrebe da se žuri.Slična je situacija i sa ovim novim krivičnim delom koji ste nazvali osporavanje. Ne postoji međunarodna obaveza, ne postoji međunarodna obaveza. Zašto je sami sebi namećemo? Kod svih ovih zakona, ova četiri, o njima pričamo veliki problem jeste što se jedno ljudsko pravo podiže na jedan pijedastal, a pri tom se ignoriše postojanje drugih apsolutnih prava koja su u istom rangu, a možda i značajnija. Imamo stvarno loših iskustava sa primenom i Krivičnog zakonika i Porodičnog zakonika kada je u pitanju nasilje u porodici.Neću namerno govoriti koji je sud u pitanju, ni ko su stranke u pitanju, ali imate recimo i ovakvu situaciju gde evo rečenice, dakle zaključak proizilazi na osnovu neposredne činjenice, nesporne činjenice da je okrivljeni, mere zabrane približavanja oštećenoj na određenoj udaljenosti izrečene presudom koja je kasnije ukinuta. Ta presuda ne proizvodi pravno dejstvo, da ne pričam dalje. Na kraju se taj postupak izmetnuo iz oblasti nasilja u porodici, došao je u fazu obaveznog psihijatrijskog lečenja, jer taj mogući učinilac osporava i napada državne organe. To je glavni razlog zašto se sumnja u njegovu uračunljivost. Pa, vi koji kritikujete državu vodite računa, postoje takvi veštaci koji bi mogli i tako nešto da potpišu, kao u ovom predmetu. To su vrlo opasne stvari.Mogućnost zloupotreba koje omogućavaju ovi krajnje nedorečeni propisi je daleko veća od onoga što potencijalno može da bude korisno. Da vas podsetim na jednu stvar, nije problem za društvo ako nekoliko krivaca prođu nekažnjeni, velika šteta je za društvo ako nevin čovek bude osuđen. Taj princip se gazi u ovim predlozima zakona. To morate da znate.Iz navike, s obzirom da je Zakon o organizaciji državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala donet 2003. godine u nevreme pa su menjani i drugi propisi da bi tužilac Ostojić mogao da obavlja tužilačku funkciju. Mi smo nekoliko amandmana podneli na taj predlog zakona koji ima opasne nedorečenosti, to moram da vam kažem,

Poštovana predsednice, poštovano predsedništvo, poštovana ministarko sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici,

Takođe uvažena poslanica Vera Paunović će govoriti takođe o ovom zakonu u načelu.Želim da govorim o ovom zakonu, o pitanjima koja do sada u parlamentu nisu saopštavana i o tome nije govoreno. Naime, u našoj praksi se to zanemaruje, čak se i malo spominje. Radi se o nasilju u porodici nad starim osobama. Opšte nasilje u porodici se mora konstatovati da je u porastu i ono je sve izraženije i sve surovije, posebno prema deci i ženama.Zbog toga podržavam sve mere organa države, podržavam mene Parlamentarne grupe žena, podržavam mere nevladinog sektora u vezi sa borbom protiv nasilja u porodici. Isto tako, ističem da je nasilje nad starim licima u porastu i ono poprima karakter surove diskriminacije.

podacima Poverenice za ravnopravnost i prema podacima Ministarstva za rad i socijalnu politiku, ova vrsta nasilja poprima u procentu ukupnog nasilja između 10 i 12% svih prijavljenih nasilja. 49% starih tvrdi da je doživelo neku vrstu i oblik porodičnog nasilja i diskriminacije. 136.000 starih osoba, to je 11% koji su doživeli neki vid zlostavljanja u porodici. Ako znamo Ako znamo da se u Srbiji broj starih lica povećava, onda možemo pretpostaviti da će to u narednom periodu takođe rasti.Ono što izađe u javnost i to povremeno je po mojoj oceni samo vrh ledenog brega, jer se ovi slučajevi ubedljivo najmanje prijavljuju nadležnim organima. Zato ima više uzoraka po mojoj oceni, počevši od toga što u startu je reč o nasilju koje se odvija u krugu porodice a preko ličnih predrasuda da su stariji ljudi beskorisni i predstavljaju trošak društva, pa do inertnosti samih starih ljudi koji se neretko ponašaju potpuno pasivno

trpe.Nasilje nad starima u porodici ima raznovrsne oblike. Počev od finansijskog zlostavljanja koje je sve rasprostranjenije,

unučadi. Samo u ovoj godini, podaci su iz štampe jer se oni ne evidentiraju, preko 20 starih osoba je ubijeno od svoje dece i svojih unučadi.Čak 54% starih osoba navodi da ne raspolaže samostalno svojim prihodima već da ima mlađe članove porodice da im često uzimaju njihove tekovine ili izbacuju, ima više primera, iz sopstvenih stanova.Specifičnost diskriminacije starih osoba je u njenoj podvojenosti. Imamo je u društvenom životu koja se najčešće toleriše i preko njih se prelazi. Tako se skoro četvrtina starih izjasnilo da je imalo neprijatnosti u bolnicama - 19%, u domovima zdravlja 16%, u sudovima 11%, u državnim institucijama preko 30%, na ulici, u porodici da ne govorim. Ovo govori da stari spadaju po mojoj dubokoj oceni u kategoriju koja najviše pogađa diskriminaciju i koje se često pretvara u surovo nasilje.Sa druge strane, poštovana ministarko, zbog toga i podržavamo i ovaj zakon svesrdno, imamo prikrivenu diskriminaciju u okviru porodice i u ovim slučajevima pravni sistem funkcioniše na najbolji način. Čak se ove pojave i slučajevi ne evidentiraju u državnim institucijama. Smatram da je jedan od uzoraka za ovu sve rašireniju pojavu porodičnog nasilja nad starima određena pravna praznina koja postoji u našim propisima.Naime, u našem Ustavu iz 2006. godine izostavljena je ranija odredba po kojoj su deca bila dužna da se staraju o svojim roditeljima, čime je u najvišem pravnom aktu ukinut princip međugeneracijske solidarnosti. Porodični zakon ni 2005. godine nereguliše detaljno obavezu deteta prema roditelju, već ih na nekoliko mesta pominje samo u opštem načelu. I onda treba da nas čudi zašto je nasilje nad starim osobama sve više u porastu kada su zakonske odredbe koje bi trebalo da ga spreče sasvim načelne.Velika većina starih uvek će biti spremna da na svaki način pomogne svoju porodicu, svojim potomcima, svojoj deci, unucima kako bi oni bili srećniji, ali i ta deca i unuci moraju biti svesni da njihovi roditelji, bake i deke takođe imaju pravo da svoju starost provedu na dostojanstven način, a ne da pred kraj života doživljavaju da ih potomci stavljaju u ponižavajući položaj.Zbog toga sam u debati o promeni političkog sistema pokrenuo ovo pitanje i predložio da se Ustav prilikom njegovih izmena i dopuna i ovom materijom dopuni. Ja se duboko nadam da će svi poslanici, a posebno Vlada podržati ovu moju ideju.Na samom kraju, ubeđen sam da će

u nastojanju da se nasilje prema svima, starijim osobama smanji i iskoreni. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik LJubica Mrdaković Todorović. **Ljubica Mrdaković** Hvala predsedavajući.Poštovana ministarka sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, svakodnevno smo svedoci novinskih naslova koji izveštavaju o slučajevima nasilja u porodici, o nanošenju teških telesnih povreda, ubistvima, sakaćenjima, različitim oblicima iživljavanja.Postojeće zakonske regulative koje se primenjuju dugi niz godina, konkretno mislim na odredbe Krivičnog zakonika i Porodičnog zakona i dosadašnja praksa i iskustva pokazali su polovične i nedovoljne rezultate u prevenciji, saniranju nasilja u porodici.Uglavnom

Zato bih naglasila da ovaj zakon ne predstavlja samo još jedan korak u usklađivanju našeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima i važećim konvencijama, već on ima naglašenu humanu komponentu i podrazumeva individualni psiho-socijalni pristup gde se prepoznaju specifični problemi svake pojedinačne žrtve porodičnog nasilja i daje joj se šansa da donese važne životne odluke i izvuče se iz „cirkuloz viciozusa“ ili ti začaranog kruga koji je često povezan sa fatalnim posledicama.Zato smatram da je ova izuzetno senzitivna materija za regulisanje zakonskim normama, jer nijedan slučaj nije isti. Nijedan nasilnik nije isti, nijedna žrtva nije ista, nijedna životna situacija nije ista, a nasilje buja iz dana u dan, svirepost nasilnika postaje epska, a nemoć žrtava i pasiviziranje u odnosu na nasilnika uglavnom rezultira katastrofalnim posledicama.Pravilo je da u ovakvim situacijama i slučajevima nema pravila. O psihološkim frustracijama nasilnika, njihovom osećaju, nemoći i potrebi da povređuju druge će govoriti struka i profilisati ih na odgovarajući način.Cilj ovog Predloga zakona je da se nasilnicima jasno stavi do znanja da njihovo postupanje neće proći nekažnjeno, ali i da se žrtvama nasilja takođe stavi do znanja da nisu same i da se uvek i bez bojazni mogu obratiti za pomoć imajući konkretno kome.U dosta slučajeva taj prvi korak kada se žrtva obrati nekome za pomoć jeste u suštini i najteži korak jer je strah od odmazde nasilnika dominantniji u odnosu na potrebu da se zaštiti sopstveni život ili život člana porodice.Kada nasilje počne da egzistira žrtve ćute, povlače se u sebe, prestaju da komuniciraju sa prijateljima, rodbinom, komšijama da se ne bi nešto saznalo ili čulo.Takođe, ne smemo izgubiti iz vida činjenicu da jedno nasilje rađa drugo nasilje, da deca prihvataju parametre ponašanja svog roditelja, da ako je otac na primer nasilan prema majci, sin će prihvatiti takav model ponašanja pa će se i on sutra tako ponašati, preslikavajući taj obrazac. Jednom rečju, spirala zla nema ni početak ni kraj. U stvari, kraj je najčešći ili dosta često gubitak života žrtve od strane nasilnika, suicid žrtve kako bi pobegla iz porodičnog pakla, ali ima i situacija kada žrtve u datim okolnostima uzmu pravdu u svoje ruke i presude nasilniku.Sigurna sam da će novi zakon na efikasan način uspeti da reši jedan od većih problema našeg društva, a to je nedovoljno dobra saradnja između institucija nadležnih za rešavanje određenih problema građana.U ovom slučaju jasno se definiše saradnja između nadležnih institucija, odnosno precizno se određuju zadaci grupe za koordinaciju i saradnju i to garantuje da će predviđene hitne mere zaista moći da zaštite žrtve nasilja u porodici, ali po prvi put i potencijalne žrtve, što je zapravo i osnovni cilj ovog zakona.Posebna zakona.Posebna edukacija, o kojoj ste govorili, teritorijalno nadležnih policijskih službenika, tužilaca i radnika za socijalni rad, koja je predviđena ovim zakonom, dodatna je garancija sveobuhvatnog inter-sektorskog pristupa i korišćenja svih potencijama zajednice za sprečavanje nasilja u porodici, ali i organizovanu pomoć žrtvi i onemogućavanje novih napada nasilnika ako do nasilja ipak dođe.Imajući u vidu današnji nivo svesti o ljudskim pravima i civilizacijsku potrebu da se zaštite osetljive populacione grupe i dostigne nulta tolerancija na nasilje, ovakav zakon i zakoni koji su danas na dnevnom redu

nesumnjivo da ovaj set zakona koji je danas pred nama govori o jednoj vrlo važnoj činjenici, bez obzira na broj podnetih amandmana. Verujem da je svima jasno da je ovo prelomni trenutak kada je država odlučila da pokaže da je jača od kriminala, od nasilja, od terorizma i od korupcije i u tom svetlu treba posmatrati ovu inicijativu, normativnu inicijativu i zakonsku inicijativu, koja od strane Vlade Republike Srbije dolazi u Narodnu skupštinu.U prethodnim periodima gledali smo na različite načine kako se rvu država i kriminal, u smislu ko je jači i ko će više uticati na društvene, privredne i sve druge tokove. Očigledno je sazreo trenutak da kroz ozbiljna normativna i organizaciona rešenja država pokaže da je jača, država pokaže da je ta koja ima apsolutnu vlast na jednoj teritoriji. To nije bitno samo za bezbednost građana, to je bitno i za ukupan društveni ekonomski razvoj Srbije. U tom smislu, ovo je nešto što zavređuje pažnju i što treba podržati, pogotovo ove zakone koji se tiču uspostavljanja novih institucija za borbu protiv kriminala, korupcije i terorizma.Mislim da je ovo prilika da konačno izgradimo ozbiljne institucije koje će se u narednom periodu boriti protiv kriminala i korupcije. To je prilika da konačno izgradimo državu, da obučene, profesionalne državne službenike, ljude posvećene državi konačno dobijemo kroz obuku i kroz uspešnu primenu ovih zakona.Želim da kažem da su organizaciono i normativno postavljeni temelji za borbu protiv kriminala i korupcije u državi, pogotovo kada se pogleda zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, tj. definisani su državni organi i njihove nadležnosti, definisani su i skraćeni su rokovi postupanja, što je jako važno, i pooštrena je kaznena politika. To je ono što nam je u prethodnom periodu nedostajalo.Čitavo

pitanje pravosuđa, pitanje nosilaca pravosudnih funkcija. Mislim da je ovo trenutak, i zato apelujem na vas, poštovana ministarko, da snažno i na sve moguće načine podržite samostalno i nezavisno pravosuđe. Ono mora biti jemac da će se ovaj zakon uspešno primeniti. Zašto to govorim? Zato što je naše pravosuđe prošlo kroz jedan užasno težak period, period ponižavanja, period u kome je živelo u strahu i period koji je, posle jedne katastrofalne reforme kroz koje je prošlo, a čiji se sada nosioci toga ograđuju, došlo u situaciju i svi mi zajedno došli u situaciju da ponovo gradimo nezavisno pravosuđe.Znate, bio sam poslanik u tom periodu. Na neki čudan način kao da se vratio Robespjerov revolucionarni zakon o sumnjivima, kada govorimo o načinu kako su tada birane i razrešavane sudije. Dovoljno je bilo da neki lokalni funkcioner stranke na vlasti posumnja da je neko njihov od predstavnika nosilaca pravosudnih funkcija i da ne bude reizabran. Da, pravosuđe je u strahu od izvršne vlasti i ovo je prilika, zato što je prošlo i zato što je bilo isterano na ulicu, ovo je prilika da ga snažno podržite, konačno izgradimo snažno pravosuđe koje će moći da primeni ove zakone u uspešnoj borbi protiv kriminala i korupcije. To je verovatno i vaša sada najvažnija uloga i verujem da ćemo kroz institucionalna rešenja, ali i kroz praktičnu podršku u tome uspeti.Druga stvar je obuka. Da, ovde se u obrazloženju zakona kaže da oni predstavljaju koncentraciju najboljih stručnih resursa koje država ima. U tom smislu, vidim da je stavljen akcenat na pitanje obuke kroz Pravosudnu akademiju. To je vrlo važno, ali morate ojačati Pravosudnu akademiju da bi mogla da iznese ovaj ozbiljan i složen posao, pored preciziranja pojedinih termina koje ovde imamo, veliki je broj pravnih standarda, veliki broj pravnih standarda gde nam treba ozbiljno obučeno pravosuđe koje će ga pravilno primeniti, da ne bi došlo do loše loše primene i da nam se, eventualno, ne bi ovi zakoni izvrgli u svoju suprotnost.Verujem da imamo kvalitetne, uspešne i hrabre sudije, ali za primenu ovih zakona potrebno je da još više ojačate Pravosudnu akademiju, jer i kroz izveštaje koje smo dobijali nismo stekli utisak da su, pogotovo kada je u pitanju stalna obuka, uspešno i do kraja realizovani svi planovi. To treba da bude jedan od planova u perspektivi i verujem da će se to uraditi. Naravno, očekujemo da se što pre donese i program pitanje koordinacije, ne mali problem. Znate, postoji dobra volja, postoje stručni kadrovi u institucijama, govorim o tužilaštvu, o sudovima, u policiji, u centru za socijalni rad, ali ako ne postoji uspešna koordinacija u primeni i implementaciji ovih zakona, bojim se da njihovi efekti neće biti dobri. Zato je zadatak, i verujem da ćete ga uspešno rešiti, zadatak Ministarstva pravde da upravo ova tri segmenta, koja se tiču jačanja institucija i uspešne primene zakona, vi uspešno i realizujete.Dobra su rešenja koja se tiču uvođenja novih institucija i novih instituta. Verujem da, pogotovo kada je u pitanju zakon koji se tiče borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, to uspešno rešava. Jedino, predlažem obavezno kada su u pitanju udarne grupe, jedan od članova udarnih grupa budu obavezno finansijski forenzičari. To se može implicitno pretpostaviti da će biti, ali verujem da možda to čak treba u nekom narednom periodu i precizirati.Dakle, da zaključim. Jake institucije, nezavisno i samostalno pravosuđe, uspešna obuka jedini su pravi jemac da ovi zakoni budu uspešno implementirani i da konačno država pokaže da je jača od kriminala. Ovo je važan zadatak za Ministarstvo pravde i uveren sam da ćete ga vi uspešno i realizovati. Hvala vam.

tu.Reč ima narodni poslanik Snežana Paunović. Izvolite. **Snežana Paunović** Hvala.Poštovani predsedavajući, poštovana gospođo ministar sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, danas razgovaramo o veoma važnom setu zakona iz oblasti pravosuđa.Ovom prilikom ću se, kao i većina prethodnih govornika i kolega, posvetiti predlogu zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji se u Srbiji donosi prvi put i zbog ozbiljnosti problema kojim se bavi zaslužuje posebnu pažnju u parlamentu.Postoji izreka koja kaže – zdrava porodica zdravo društvo. Iz ove istine treba da crpimo i odnos države i društva prema fenomenu nasilja u porodici, koji, nažalost, postaje sve ozbiljniji, rasprostranjeniji i po zdravlje porodice opasniji. Posledice porodičnog nasilja su višestruke - psihološke, zdravstvene, socijalne, ekonomske, pravne, posledice po porodicu, ali i posledice po društvo u celini.Moramo celini.Moramo istaći da nasilje u porodici neretko predstavlja okidač za ostale oblike nasilja, počev od vršnjačkog, preko nasilja na stadionima, javnim skupovima, na ulici, do asocijalnog i kriminalnog ponašanja u svojim najtežim oblicima kakva su ubistva. Ne sprečeno i ne lečeno nasilje u porodici gotovo po pravilu stvara nasilnike u sledećim generacijama, i tako može ići u nedogled. Tako se urušava porodica kao bazična ćelija društva, a time i društvo i društvene vrednosti u celini.Sa fenomenom nasilja se sreće čitava moderna civilizacija. To je planetarni problem zbog koga su se u njegovo rešavanje uključile i međunarodne organizacije. Međunarodni pravni osnov danas predstavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatija kao Istambulska konvencija. Ovu Konvencije Srbija je potpisala 2012. godine, a ratifikovala 2013. godine.Iz ove konvencije, pored ostalog, proističe i naša obaveza da svoje zakonodavstvo uskladimo sa mehanizmima prevencije i borbe protiv nasilja definisanim u ovom dokumentu.Zakon koji je pred nama predstavlja naš domaći pravni okvir za prevenciju nasilja, sankcionisanje nasilnika i pružanje podrške žrtvama nasilja u porodici.

Uzroci porodičnog nasilja su brojni, ali su najčešće ljubomora, alkoholizam, narkomanija, jeste i ekonomska nesigurnost porodice, nezaposlenost, ugrožena egzistencija, ona izaziva nasilje, ali utiče, nažalost, i na to da žrtva trpi.Istraživanja o pisanju medija o porodičnom nasilju koje je vršeno za potrebe Autonomnog ženskog centra, kaže da je za period februar-april 2016. godine, dakle 90 dana, objavljeno 460 informacija o nasilju nad ženama i nasilju u porodici, a na 53 naslovne strane dnevnih listova porodično nasilje je bilo tema. U čak 353 slučaja žene su bile žrtve nasilja. Nažalost, nemali je broj i smrtnih ishoda. Samo u prvih sedam meseci ove godine ubijeno je 18 žena. Ovi nimalo ohrabrujući podaci traže od države sistematičan i kontinuirani način suprotstavljanja nasilju svih oblika, a to je pre svega prevencija nasilja koja treba da se odvija na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.Na prevenciju nasilja obavezuju nas i međunarodna dokumenta, ali i sama situacija u pogledu stanja i posledica porodičnog nasilja u Srbiji. Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, primarna prevencija podrazumeva sve aktivnosti kojima je cilj sprečavanje nasilja. Sekundarna prevencija podrazumeva reagovanje i ograničavanje štetnih posledica nasilja, neposredno nakon što se nasilje dogodilo, s ciljem ograničavanja posledica. Tercijarna prevencija podrazumeva dugoročniji tretman, kao i podršku žrtvama nasilja da bi se sprečili dalji štetni efekti i ponavljanje nasilja.Predlog nasilja.Predlog zakona predviđa sinhronizovano delovanje svih nadležnih organa i institucija, što bi trebalo da doprinese mnogo bržem otkrivanju nasilja, zaštiti žrtve i podršku porodici. kako se ne bismo i dalje bavili samo posledicama, potrebno je da u tekst zakona unesemo preciznije odredbe o primarnoj prevenciji, pre svega.Iz

Prevencija mora da ima multidisciplinarni pristup upravo zbog posledica koje nasilje u porodici uzrokuje, a koje imaju psihološki, socijalni, zdravstveni, pravni i ekonomski karakter. Žrtva nasilja trpi na svim životnim poljima. Ona mora da se sprovodi od najranijeg predškolskog uzrasta dece. A zašto decu moramo učiti nenasilnom ponašanju? Zato što se model nenasilničkog ponašanja Sin nasilnika u kasnijem periodu života može postati nasilnik i neretko ćerka čija je majka žrtva nasilja i sama trpi nasilje u kasnijem periodu života. Svedoci nasilja takođe mogu pristalice vršnjačkog, ali i drugih oblika nasilja.Takođe, amandmanom predlažemo donošenje nacionalne strategije za sprečavanje nasilja u porodici. Srbija je do sada imala dve strategije koje su se bavile pitanjima nasilja nad ženama, to su Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti iz 2009. godine i i Nacionalna strategija za suzbijanje i sprečavanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima iz 2011. godine. Obema strategijama istekao je rok primene. Sada je to prazan prostor,

Muškarci, pak, uglavnom predstavljaju žrtve psihičkog nasilja i kao što žene ne prijavljuju nasilje uglavnom iz straha, muškarci ne prijavljuju zbog osećaja stida, a neretko i zbog nepoznavanja simptoma nasilja. Zato predlažemo donošenje nove strategije čiji ciljevi će biti sveobuhvatan pristup prevenciji i suzbijanju svih oblika porodičnog nasilja.Kada su u pitanju rešenja koja su sadržana u Predlogu zakona, posmatramo ih kao odlučnost države da se nasilju u porodici i posledicama porodičnog nasilja odlučno suprotstavi. Činjenica je da su Krivičnim zakonikom sankcionisana krivična dela proistekla iz nasilja u porodici, ali Krivični zakonik tretira već učinjeno delo, a nama je neophodna platforma za sprečavanje nastanka nasilja i nasilnika.Nulta tolerancija nasilja je apsolutno naše opredeljenje. Zato podržavamo donošenje zakona koji će predstavljati širok pravni okvir za integrisanu akciju svih nadležnih činilaca države i društva u borbi protiv nasilja u porodici. Verujem da će ministar i narodni poslanici podržati naš predlog jer bez strateškog dokumenta kao odgovorna država ne možemo ozbiljno prići rešavanju ovog

Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Ana Ćirić. Izvolite. **Ana Karadžić** Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovana ministarka sa saradnicima,

dok od početka 2016. godine najmanje 26 osoba žrtve su nasilja. Naslovne strane štampe preplavljene su crnom hronikom. To je zaista zabrinjavajuće.Veoma mi je krivo što je današnja diskusija i sednica više posvetila pažnje neki političkim poenima, ne shvatajući da je ovo veoma osetljiv zakon o kome treba danas da diskutujemo. Neko danas sedi kod kuće i posmatra nas. Posmatra i sluša našu diskusiju i treba da nam veruje, treba da veruje zakonu koji se donosi, treba da veruje novom sistemu koji će biti uspostavljen, a zapravo deluje kao da nismo dorasli ovom izazovu, da nismo dorasli da stanemo na put nasilju jer upravo je ova sala bila mesto gde je danas nasilje i načinjeno.Napori koje je prethodne godine Ministarstvo rada, zajedno sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom unutrašnjih poslova uložilo inicirali su zapravo ovaj zakon, inicirali su jednu platformu za sistemsku borbu protiv nasilja u porodici i danas je pred nama ovaj zakon. Ovo je veoma ozbiljna tema oko koje treba svi da se usaglasimo, bez obzira da li smo vlast ili opozicija, bez obzira da li nam ovaj zakon deluje dobro ili loše, bitno je da postoji neka polazna osnova. To što kažu da imamo 300 amandmana i da je to loše, da je ovaj zakon loš zbog toga, zapravo nije. To pokazuje ne da je zakon loš, već pokazuje ozbiljnost ovog problema koji je pred nama.Svako nama.Svako od nas danas može biti žrtva nasilja u porodici, žena i deca prevashodno, u 90% slučajeva, dok muškarci u nekih 10% slučajeva. Ne smemo ostati imuni na ovu temu jer kad se svede sve na kraju dana odgovornost i jeste na nama koji glasamo za ove zakone koje donosimo. Svi dobro znamo da zapravo nije nasilnik onaj koji će sprečiti nasilje, već je žrtva ona koja će zaustaviti nasilje. Da bi do toga došlo, potrebno je da uspostavimo taj sistem koji će omogućiti žrtvi da se oseća sigurno da prijavi to nasilje, pre svega da dobije zaštitu pravovremenu i dovoljno jaku zaštitu od države. Najveći problem do sada jeste bio što nisu postojali mehanizmi koji bi sprečili da taj postupak prijave tog nasilja ne izazove još veće nasilje.

koje nisu uspele da budu rešene na pravi način.Zato smo danas ovde. Smatramo da današnji predlog zakona je dobar. Smatramo da može još da se doradi. Smatramo da će sigurno neki od tih 300 amandmana koji su uloženi biti kvalitetan i da ćemo ga izglasati. Ono što je važno kod ovog zakona jeste što zaista podstiče prevenciju i što postoji taj princip nulte tolerancije za koju se zaista svi ovde u sali zalažemo.Važno je da kada se nasilje u porodici dogodi da postoji neki zakonski osnov na osnov kog će nasilnik biti zadržan, na osnovu kog će biti izrečena hitna mera, na osnovu čega se sprečiti dalja eskalacija i ponovno nasilje. Zbog toga je ovaj predlog zakona dobar.Ovaj predlog zakona definitivno štiti žrtve više nego prethodni, odnosno onaj deo Krivičnog zakona koji se odnosio na ovu temu i cilj ovog zakona i ono što je jako važno jeste ta multi resorna saradnja, jel ovde imamo saradnju između tužilaštva, saradnju između policije i centra za socijalni rad. Upravo su to institucije koje su potrebne da bi postupak zaista bio okončan na pravi način.Ono što bih naglasila kao pozitivno jeste da su žrtve nasilja osnažene, da sve više prijavljuju, da da sve više prijavljuju, da više veruju državi u današnje vreme, bez obzira što možemo videti da postoji eskalacija u ovom problemu. To jeste ohrabrujući podatak, ali ne smemo zaboraviti podatak koji sam pomenula da je 314 žena u poslednjih deset godina bile žrtve nasilja, ne smemo zaboraviti podatak da je 28 osoba ove godine zbog porodičnog nasilja izgubilo život.Zato je važno da se udružimo u ovoj borbi. Važno je da ovo ne pretvorimo u neku političku diskusiju radi skupljanja poena, važno je da razgovaramo i da dajemo neke konstruktivne savete, da konstruktivno razgovaramo, jel ovo ipak gledaju građani Srbije i sigurno se tamo negde nalazi neka žrtva nasilja, koja će da kaže – da ovo je možda trenutak da ja prijavim ono što se meni događa.Pored naše obaveze da uspostavimo neku sigurnost toj žrtvi koja prijavljuje, naša obaveza je da joj omogućimo da nastavi da joj stvorimo uslove da nevezano za nasilnika može da nastavi život, da postoje ekonomski uslovi. Zbog toga je nedvosmislen stav Pokreta socijalista da je potrebno predvideti specijalne subvencije za zapošljavanje žrtava porodičnog nasilja u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje… **Veroljub Arsić** eventualni uslovi za samostalni život. Iz tog razloga Pokret socijalista će ovaj zakon podržati u danu glasanja. Hvala.

i uvažena ministarko sa saradnicima, koleginice i kolege poslanici, poslanici DSS pozdravljaju nameru da se donese zakon o sprečavanju nasilja u porodici, a da li ćemo posle svih ovih debata i koliko će amandmana biti na ovaj zakon doneti dobar zakon, koji će u praksi biti primenjiv i koji će stvarno pomoći da sprečimo nasilje u porodici, to ćemo videti i od toga će zavisiti koliko ćete prihvatiti dobrih amandmana, koje je uglavnom većina ovih poslanika dala, da od toga zavisi da li ćemo i glasati za ovaj zakon.Rekoše zakon.Rekoše mnogi ovde, kolege i koleginice, da pojava nasilja u porodici do te mere zahvatila srpsko društvo da smo čak izneli ovde i statističke podatke koliko nas naslovnih strana, koliko nas udarnih vesti u udarnim televizijskim emisijama bombarduje stravičnim izveštajima o žrtvama nasilja i o slikama, o fotografijama, da vidimo kako prolaze žrtve nasilja.Tako da nam se danas čini da mi i nemamo preči zadatak nego da što pre donesemo ovaj zakon i da što pre zakon bude primenjiv u praksi. A podatak da je od 1. januara do, maltene, ovih dana ubijeno najmanje 24 žene, dodatno nas i zabrinjava i obavezuje.Kada se desi nasilje, najčešće se pitamo ko je tu zakazao. Da li je žrtva bila zaplašena pa nije znala kome da se obrati ili nije smela ili čak nije htela, vrlo često i mnoge žrtve nasilja kriju ili smo tu zakazali svi mi jer vrlo često znamo da se u mnogim porodicama dešava nasilje, ali naše moto je da to nije naš problem, okrenemo glavu i pustimo da to neko drugi reši. I naravno, najčešće kažemo – krive su nadležne institucije koje nisu blagovremeno i pravovremeno reagovale da bi sprečila nasilje i da bi u najgorem slučaju sprečile onaj najteži ishod nasilja.Dosadašnjim praćenjem postupanja nadležnih institucija kada je nasilje u pitanju mogli smo da primetimo da mnoge institucije ili nisu blagovremeno reagovale ili nisu razmenile informacije o prijavljenom nasilju u porodici, pa imate slučaj da od momenta kada se nasilje prijavi u policiji do centra za socijalni rad do tužilaštva, prođe i nekoliko nedelja, a imate slučaj da se u sudu rešava sudski postupak tek posle godinu dana od učinjenog nasilja.Vrlo često neprofesionalno ponašanje zaposlenih u nadležnim institucijama, minimiziranje i relativiziranje nasilja u porodici, vrlo često mi nemamo sankcije za takvo ponašanje nadležnih, odnosno zaposlenih i nadležnih institucija tako da vrlo često imamo i kobne posledice nasilja u porodici.Svi mi vidimo i želimo da cilj ovog zakona bude nulta tolerancija na nasilje i ovaj zakon bi trebalo jasno da odredi šta je čija nadležnost kada su u pitanju državne institucije, državni organi i ustanove koje će se baviti ovim nasiljem. Naravno, prvi i osnovni stup ovde u ovom zakonu predviđena je policija. Oni će biti prvi korak od koga će se ići dalje ka tužilaštvu, ka sudovima i ka centru za socijalni rad.Predviđena specijalna ili specijalizovana obuka za zaposlene u policiji, tužilaštvu, za zaposlene u sudovima, ne mora da znači da će doneti boljitak. Pogotovo zato što mi ovaj zakon pišemo, a imamo u vidu trenutni kadrovski potencijal, koji ovi državni organi i ove ustanove imaju. Verujte mi, iz prakse, iz centara za socijalni rad, inače centri za socijalni rad su preopterećeni svojim redovnim obavezama, smanjen je znatno u poslednjih godinu dve dana, pa i više, broj stručnih kadrova u centrima za socijalni rad. Oni su opterećeni svojim redovnim obavezama i poslovima, a i tu se usložnjava situacija.Sličan situacija je i u policiji i u tužilaštvu i u sudovima. Tako da se bojim da zbog kadrovskog potencijala u ovim nadležnim institucijama nećemo napraviti neki boljitak i neki pomak